**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na treću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z.E. br. 212 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Radovan Fuchs, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je zakon u prvom čitanju, odnosno Prijedlog zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Ovaj zakon je bitan zbog u prvom redu nastavka i zatvaranja poglavlja III. u pregovorima sa Europskom unijom, a to je poglavlje koje se odnosi na pravo poslovnog nastana i slobodnog pružanja usluga. bit ovog prijedloga zakona je stvaranje pravnog okvira i administrativne infrastrukture za priznavanje stručnih kvalifikacija u tzv. reguliranim profesijama u koje spadaju liječničke profesije, sve profesije koje se odnose na pružanje zdravstvenih usluga. Dakle, medicinske sestre, medicinski tehničari, primalje, zatim veterinari, stomatolozi, farmaceuti i arhitekti. On se u principu ne odnosi na ostala zanimanja i ne odnosi se na pomorce koji su regulirani jednim drugim posebnim zakonom. U postupku pristupanja Europskoj uniji moramo preuzeti određene pravne stečevine Europske unije, a to je u slučaju priznavanju stručnih kvalifikacija regulirano direktivom 36 iz 2005. godine. Do sada smo u Republici Hrvatskoj naime priznavali kvalifikacije na osnovu Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje su samo formalno priznavale stečenu diplomu. U principu se priznavanje nečijeg obrazovanja odnosilo na postupak priznavanja istovrijednosti i istovjetnosti što je u načelu značilo da ukoliko ste završili neki Medicinski fakultet izvan granica Republike Hrvatske to je značilo da ćemo priznati takovu diplomu u svrhu nastavka školovanja, dok je za obavljanje liječničke djelatnosti bilo potrebno napraviti čitav niz drugih koraka pri čemu su mnogi i strukovna udruženja, ali i druga ministarstva mogla odvojeno provoditi neke postupke sa ponekad upitnim ishodom. Zakon će se u ovom slučaju baviti i time da se u jednom postupku priznaju ove stručne kvalifikacije onima koji spadaju u regulirane profesije. Dakle, stvara se način, postupak i mjesto gdje se podnosi zahtjev za priznavanje ovakove kvalifikacije stranih državljana, odnosno državljana zemalja članica jednim obuhvatom se nekom tko želi privremeno ili trajno obavljati neku od djelatnosti iz ovih profesija mora omogućiti priznavanje njegove kvalifikacije u svrhu obavljanja takove djelatnosti u granicama naše zemlje. Jednako tako treba istaći da na ovaj zakon naslonit će se čitav niz drugih zakonskih i podzakonskih akata ostalih ministarstava, u prvom redu Ministarstva zdravstva, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva graditeljstva s obzirom da su i arhitekti jedna od reguliranih profesija. Zakon je jednako tako uvažio komentare i mišljenja koje smo dobili iz Europske komisije i svjesni smo da u nomotehničkom pogledu nije u potpunosti uređen, ali jednostavno nije bilo dovoljno vremena u razgovorima sa određenim određenim administrativnim strukturama Europske komisije ne bi li ih se uvjerilo da neki naši izričaji upravo govore ono što oni traže i zbog toga smo i predložili da zakon ide u dva čitanja tako da bismo do sljedećeg zasjedanja Sabora mogli popraviti tekstualno zakon da bude u skladu sa našom zakonskom na neki način tradicijom. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Uvaženi Petar Selem, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Razmotrio ga je jasno kao matično radno tijelo, a uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Do sada danas se u Hrvatskoj za priznavanje obrazovnih, stručnih kvalifikacija primjenjuju, odnosno primjenjuje Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kojim je tim zakonom zapravo se samo formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije, tj. inozemno savršeno formalno obrazovanje dok se ukupna profesionalna osposobljenost, stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja kao i moguće stručno iskustvo ne uzimaju u obzir. Dakle, pitanje je trebalo riješiti posebnim zakonom. Kad se radi o tzv. reguliranoj profesiji ovom se prigodom u Republici Hrvatskoj donosi zakon sukladan zakonodavstvima u zemljama Pri tome se regulirana profesija određuje kao profesionalne djelatnosti ili skupine profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija. Regulirane profesije također profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojima se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom. Bez rasprave odbor je jednoglasno donio slijedeći zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru da prihvati Prijedlog zakona o priznavanju inozemnih i stručnih kvalifikacija. Primjedbe i prijedlozi uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici evo danas po treći put se javljaju obrazovna problematika. Mislim da smo joj i suglasni, visoko suglasni kao s prethodnim zakonom i s ovim koji je u prijedlogu. Doduše ovo je prvo čitanje. Tu se ima možda nešto još malo za popraviti u ovom normativnom dijelu, ali ovo drugo je načelno prihvatljivo. Ne samo što zatvaramo poglavlje 3. Ovo je jedna velika usuglašenost sa europskom pravnom stečevinom koja se prenosi i u hrvatsko zakonodavstvo i sad to je taj operativni dio, koliko se meni čini tu se odnosi kao što članak 3. kaže jako puno novih termina koje treba osvijestiti, staviti u funkciju. Ono što je već spomenuto do sada u Hrvatskoj je u funkciji zakon, priznavanje izazovnih obrazovnih kvalifikacija ali ja bih se usudio reći on se više odnosi na naše državljane koji su svršili studij u inozemstvu i oni i ulaze u praktički život i rade. Ali ovaj zakon otvara put što se ono kaže tranziciji ili pokretljivosti radne snage i on će otvoriti upravo proces onakve kakvi u Europskoj uniji postoje i ulaskom u Europsku uniju ovaj zakon će se i primjenjivati. On nas čeka onog časa kad uđemo u tako da će stručne kvalifikacije i ono što se kaže cjeloživotno učenje koje ti je oplemenilo tvoje kompetencije koje imaš na tržištu rada biti sve jednako za cjelokupni i kako to se službeno zove europski gospodarski prostor u kojem će tada biti Republika Hrvatska ti državljani koji su dio onih zemalja koji čine europski gospodarski prostor naprosto moći verificirati svoju stručnu kompetenciju, svoju diplomu za ono što žele da se čini. Evo to je smisao i zato ja u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice želim jasno kazati da mi podržavamo ovaj prijedlog i da ćemo glasati za. On ide u drugo čitanje. Zato ima i mjesta za sve prijedloge kojima se može poboljšati. Ja ovdje možda samo još želim dati nekoliko tumačenja zbog priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi. I to treba osvijestiti jer se netko želi privremeno će htjeti doći u Hrvatsku i tri godine raditi, on u tom vremenu želi raditi potpuno po onoj kvalifikaciji koju je stekao i iskustvu koje ima. Pa i ovo što smo govorili o o strukovnom obrazovanju govori upravo o toj sličnosti, toj ekvivalenosti ranije. Dakle ovaj zakon propisuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u smislu direktive 2005./36 2005./36 Europske zajednice, Europskog parlamenta i Vijeća od 7.rujna 2005. godine. Ovo što želim još reći, da vidimo koliko je to vrlo definirani zakonski prijedlog je sljedeće: dakle regulira, propisuje postupovne odredbe o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj i to vrlo precizno. Način pokretanja postupka priznavanja, znači po zahtjevu kandidata, zadaće tijela nadležna za postupak priznavanja, dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za priznavanje znači dokaze. Mogućnosti provjere autentičnosti dokaza koji se prilažu uz zahtjev za priznavanje te promjene podrijetla dokaza što je jako važno da ne bi bilo zlouporabe. Donošenje rješenja o priznavanju, rokove u postupku priznavanja, prethodno mišljenje nadležno strukovne organizacije ili drugog nadležnog tijela ili organizacije u slučaju kad postupak provodi nadležno ministarstvo, slučajeve kad nadležno tijelo donosi privremeno rješenje o priznavanje inozemne i stručne kvalifikacije, pravo izbora kandidata između dvije od dopuštenih mjera koje mora obaviti obaviti radi konačnog odlučivanja o njegovom zahtjevu za priznavanje dakle izbor između razdoblja prilagodbe ili provjera ospobljenosti u profesiji, slučajeve kad kandidat nema pravo izbora između jedne od dopunskih mjera koju u tom slučaju utvrđuje nadležno tijelo u privremenom rješenju, pravne lijekove u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, plaćanje pristojbe u postupku priznavanja, način određivanja i plaćanje naknade te određivanje visine troškova postupka priznavanja. Namjerno sam pročitao ovaj dio jer mi se čini koliko je to kompleksna materija i jasna materija, odgovorna materija. Dakle moramo se i mi prilagoditi da to da na taj način vrlo profesionalno radimo i po tome i to je ono što stalno govorimo o priključenju Europskoj unije a to podrazumijeva cijeli ovaj splet okolnosti koji treba stvarno osvijestiti i staviti u svoj pravni tijek. Ja ne želim dužiti gospođe i gospodo. Želim u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice još samo oko članka 3. nešto reći, a to je sljedeće: koje sve nove termine uvodimo u naš pravni sustav i moramo se naučiti na njih. Usudim se reći da ponaosob vrlo je teško ih i sve razumjeti, državljani odnosno državljani treće države. Regulirana profesija, profesionalni nazivi, stručna kvalifikacija, stručno usavršavanje i osposobljavanje, stručno iskustvo, dokaz o formalnoj osposobljenosti, razdoblje prilagodbe, provjera osposobljenosti. Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, nadležno tijelo. Prema tome materija je kompleksna. Do drugog čitanja može biti još kakvih dopuna. Mi podržavamo i glasat ćemo za donošenje ovog zakonskog prijedloga. Hvala. Danijel Mondekar u ime Kluba SDP-a. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Socijaldemokratska partija Hrvatske podržava Zakon o priznavanju inozemnih, stručnih kvalifikacija jer se njime regulira jedan posao priznavanja koji se do sada provodio u nešto kompliciranijoj proceduri. Prvo kroz priznanje obrazovne kvalifikacije po postojećem zakonu, a onda se kroz strukovne organizacije ili nadležna tijela trebali su ishoditi odobrenje za obavljanje određene regulirane profesije. Zakon ne uređuje neke stvari za neke profesije. Što je navedeno to ide po automatizmu ili zasebnim aktima. Uređuje se priznavanja za one osobe koje žele obavljati reguliranu profesiju. Za ostale ide se po Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Novitet je svakako da se radi, da postupak priznavanja se razmatra u objedinjenoj proceduri odnosno postupku i zakon možemo reći da je jednim dijelom korak naprijed Hrvatske u europski obrazovni prostor na kraju krajeva ali i priprema za jedinstveno tržište rada koje nas čeka sa članstvom u Europskoj uniji. Treba nešto ipak reći kratko o obrazovanju u Hrvatskoj i kroz prizmu priznavanja jer gledajući kroz povijest od, čitajući članke o obrazovanju kroz zadnjih 100 godina, vi od 1905. pa do danas kroz vrlo zanimljive rasprave možete vidjeti da u nekim segmentima hrvatsko obrazovanje je još podosta rigidno, nefleksibilno, da se od još najranijih dana, priznavala istovjetnost još iz doba Austrougarske, ali da je veliki problem bio u onom šta se nije moglo prepoznati i naravno to se nastavilo dalje i kroz kraljevinu, kroz SFRJ pa do danas gdje smo imali zaista da se prepoznaje daktilograf ili da se prepoznaje telefonist a da se dugo vremena do nedavno nije mogao prepoznati astrofizičar. Također veliki je problem, a kada pričamo o kvalifikacijama onda govoriti ću i o visokom školstvu pa na dalje i do cjeloživotnog učenja, da smo imali situaciju u kojoj osoba završi na sveučilištu u Oxfordu studij moderne povijesti. Takav studij u Hrvatskoj ne postoji. Petogodišnji studij moderne povijesti nema u Hrvatskoj, postoji tek sada trogodišnji doktorat. Dok takav studij na Oxfordskom sveučilištu postoji već duži niz godina. I onda se postavlja pitanje što ta osoba u Republici Hrvatskoj može raditi. I dugo vremena je čekala određene odgovore i na kraju krajeva zadnji koji sam nametnuo je upisat doktorski studij u Hrvatskoj iz moderne povijesti pa da na taj način barem završi cijela priča pogotovo zato uzmemo li u obzir da je Oxford što je zapravo možda i tragično, Oxford je ipak u prvih 10 najkvalitetnijih sveučilišta svijeta i Europe, dok Hrvatska na žalost nema u ovom trenutku niti jedno sveučilište u prvih 100, prvih 500 i prvih tisuću sveučilišta Europe i svijeta. Primjer iz Europe i praksa iz Europe u kojoj postoji taj europski prostor obrazovanja u kojoj se primjenjuje i politika cjeloživotnog učenja i integrirani akcijski plan za cjeloživotno učenje, odnosno obrazovanje pokazuje da i tamo ima problema, ali pokazuje i primjere kako su se određeni problemi u praksi išli mijenjati da bi se olakšao na kraju krajeva i sustav priznavanja. Prije svega obrazovanje koje je okrenuto modularnosti, obrazovnim stazama i ishodima učenja. To je jasno. redovno praćenje radnog opterećenja, praćenje kvalitete i naravno na administrativnoj razini se stvorio cijeli niz novih dokumenata od kojih svakako najbitniji je dopunska isprava odnosno diploma suplament dodatak diplomi gdje se onda jednostavno kroz jedan dokument ako se redovno pratilo radno opterećenje kvaliteta i ishodi učenja onda se može vidjeti kroz dokument šta je određena osoba učila, u kojem vremenskom razdoblju je to učila i koja znanja i vještine ona stekla glavni i najbolji način da vi nešto sravnite i u Republici Hrvatskoj vidite šta ta onda osoba može u Republici Hrvatskoj raditi, za što je zapravo kompetentna i da radi. Samoj Republici Hrvatskoj mi polagano imamo određene sada već stvari, doduše još uvijek nemamo modularno obrazovanje, krećemo sa ishodima učenja, o obrazovnim stazama se počelo razgovarati i kroz to se može razbiti ta krutost u obrazovanju, a krutost u obrazovanju kolegice i kolege opet od Austrougarske do danas vam je i unutar našeg obrazovnog sustava gdje vam se i u 20. stoljeću početkom i sredinom i danas bilo velikih problema unutar jedne institucije, doduše ovo je nevezano sada konkretno uz materiju, da čak jedan odsjek unutar jedne institucije priznaje nešto sa drugog odsjeka. Da smo imali probleme između dva fakulteta i jednog sveučilišta i da imamo probleme sa istovjetnim fakultetima na različitim sveučilištima u Hrvatskoj da studenti nastave dalje studij. Oni moraju nastaviti, mogu, ali je bilo problema. I naravno vrlo je bitna stvar da imamo administrativni kapacitet da takve stvari mijenjamo, jer stvarno bi netko trebao reći i Zavodu za zapošljavanje da u registru profesija koje imaju da ipak unesu nešto više, jer prosjek Europe je već ako se ne varam preko 3 tisuće, mi imamo dosta manje profesija, da nam stvarno ne budu daktilografi i telefonisti i da imamo astrofizičare i povjesničare moderne povijesti. To treba napraviti kao što je kolega Šetić rekao prvo radi studenata i ljudi koji će dolaziti iz Europe ovdje, ne samo raditi, možda će htjeti ovdje raditi i dodatno se obrazovati i sa tom novom kvalifikacijom možda otići negdje dalje u Europu. Možda ćemo zbog sustav mobilnosti da li horizontalne, da li vertikalne, da li uz financijsku potporu Europske unije imati njihove studente ovdje, ali i naše koji će ići semestar po semestar možda u neku drugu državu i na kraju se vratiti u Hrvatsku. Zato nam treba kvalitetan sustav i kvalitetni administrativni kapaciteti da sve mogu na vrijeme prepoznati da se može na administrativnoj razini cijela problematika riješiti da ti ljudi mogu početi raditi. Eto, hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti završnu riječ? Da. Uvaženi Radovan Fuks, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Fuchs, Radovan** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnice i zastupnici zahvaljujem se na potpori u donošenju ovog prijedloga zakona. On će na drugom čitanju definitivno biti bolji pa jednako tako zahvaljujem se i na diskusiji uvaženog zastupnika Mondekara, on je definitivno izrekao ono što jest naše nasljeđe i čemu donošenje ovog zakona teži u smislu promjena naravno na bolje. Iz osobnog iskustva mogu reći da je to bilo nužno i potrebno, ja sam svoju nostrifikaciju doktorata iz jednog sitnog sveučilišta u … /Ne razumije se./ … čekao dvije godine i prema tome ovaj zakon upravo će riješiti sve te dileme. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.